Vladimir (HDZ)** Prelazimo na slijedeću točku. - Izvješće o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti Vlada je podnijela ovo izvješće na temelju članka 3. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora. Raspravu su proveli odbori za zakonodavstvo, za financije i državni proračun, i za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj. Izvješća ste primili na sjednici.

Odredbom članka 41. stavka 2. Zakona o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla, i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji je objavljen u "Narodnim novinama" 84/08. propisuje se da poljoprivredna inspekcija i inspekcija kakvoće hrane koji su im stavljeni u nadležnost stavkom 1. istog članka obavlja prema godišnjem planu kontrole i slučajevima iz članka 38. stavka 6. zakona što znači što znači u slučajevima kada ovlašteno certifikacijsko tijelo utvrdi značajne nesuglasnosti sa specifikacijom proizvoda i kada o tome obavijesti ministarstvo. Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog porijekla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda izmijenjen je i dopunjen sam članak 38. zakona te je time stavak 6. postao stavak 8. Slijedom navedenog a da ne bi došlo do nejasnoća u provedbi zakona potrebno je izmijeniti članak 41. stavak 2. zakona kako bi se pozvali na stavak 8. članka 38. koji govori u kojim slučajevima poljoprivredna inspekcija i inspekcija za kakvoću hrane obavlja poslove koji su joj temeljem istog zakona dani u nadležnost. Hvala. Odbori, zakonodavstvo? Financije i državni proračun? Poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj? Nema. Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a gospodin zastupnik Josip Leko. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani predstavniče Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Naprosto nije dozvoljeno prešutjeti način na koji Vlada koristi se pravom delegacijom nadležnosti da uredbama uređuje područja iz nadležnosti Hrvatskoga sabora. Naime, Ustav Republike Hrvatske u članku 4. predvidio je a to je uvjet za izgradnju demokratskog sustava podjelu vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu vlast. Zatim, u članku 80. Ustava Republike Hrvatske baš zbog te podjele vlasti Ustav je predvidio da Hrvatski sabor nadzire i kontrolira rad Vlade. A člankom 87. Ustava iz vrlo specifičnih razloga i kao izuzetak Hrvatski Hrvatski sabor ovlašćuje zakonom Vladu Republike Hrvatsku da može donositi uredbe na temelju zakonskog ovlaštenja uz nekoliko ograničenja. To je vremensko ograničenje u periodu kad Sabor ne zasjeda, ne može mijenjati ljudska prava i temeljne slobode, ne može uvoditi poreze niti mijenjati proračun. To je uglavnom. A što je najvažnije Vlada ne može mijenjati zakon. To bi otprilike, ne znam koju bi usporedbu, kao da idete brusom za nokte rezati hrast od 100 godina. Dakle, Vlada ide mijenjati zakone za mila Boga, time pobrka sve ustavne principe. Da je to tako, obje su uredbe ovdje izmjena zakona. Ne uređuje Vlada ništa drugačije nego mijenja zakone, a što je još veći apsurd i u jednoj i u drugoj uredbi, to se ne može uopće promijeniti uredbom. Naime, u Uredbi o primjeni Zakona o deviznom poslovanju Vlada donosi uredbu koja bi trebala djelovati tek od 1. od 1. siječnja 2010. godine pa i od veljače 2010. godine, a zakonom o ovlastima Vladi koje smo mi na ovom zasjedanju imali sama Vlada predlaže da sve uredbe mogu važiti koje su donešene do 31.12. ove godine. To je apsurd sam po sebi. Isto tako upravo ovu uredbu koju smo čuli obrazloženje Vlada se prihvatila korekcije zakonskih tekstova i doslovno piše u obrazloženju zato što je izmjenom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvornosti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda izmijenjen i dopunjen članak 38. pa je stavak 6. krivo obilježen nego treba biti stavak 8., Vlada se odlučila to izmijeniti uredbom. Vlada kao da ne zna da uredba ima ograničeni rok trajanja. Prestankom po sili zakona ove uredbe ponovo se vraća u zakon stavak 6. kao temelj za djelovanje inspekcije, a vi se ovdje povisivate uredbom da djeluje inspekcija na temelju stavka 8. članka 38. Dakle, nismo ništa napravili što drugim riječima Vlada odnosno izvršna vlast u cjelini ne izgrađuje pravni sustav, a to joj je zadaća. Ni Hrvatski sabor ne odgovara na ustavne obveze da kontrolira i nadzire rad Vlade jer na ovaj način stvara se pravna nesigurnost. Stvara se pravna nesigurnost. Svi korisnici zakona jednog i drugog u sljedećoj godini kad istekne valjanost i rok trajanja ovih uredbi vratit se na zakon po sili zakona, ex lege ili će Vlada morati svake godine donositi uredbe iste, ali onda zaista nemamo podjele vlasti između Sabora, zakonodavne i izvršne vlasti. Ako nećemo graditi pravni sustav onda moramo priznati da djeluje proizvoljnost, volontarizam, a to je nespojivo sa demokratskim standardima. To je nespojivo uopće sa demokracijom i molio bih da se Vlada potrudi, čuvajući ugled i Vlade i poštujući Sabora, da uredbe donosi u skladu sa ovlaštenjima ovlaštenjima koje joj daje Sabor. Dakle, samo u onim područjima za koje je ovlaštena da uredom uredi taj …/Govornik se ne razumije./… dok traje uredba, ne mijenja zakon i da uredbe ne donosi kad joj zasjeda Sabor. Recimo, mi smo ove godine zasjedali do kraja srpnja, a Vlada je 27. srpnja donijela uredba na temelju zakonske ovlasti. To nema smisla i naprosto to moramo upozoravat, bez obzira koliko bili dosadni, ali ja mislim ponavljanjem, uzastopnim ponavljanjem da će doći do svijesti vladajućih to održati. Hvala lijepa.